Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.

Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател!

изказване? Госпожа Манолова.

Няма. Други народни представители? Господин Петков.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители,

Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 8.